Evo kolegice i kolege, stanka nam je istakla pa ćemo nastaviti kao što smo rekli sa: - Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 61. Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam. Njihova izvješća primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi državni tajnik u Ministarstvu turizma Frano Matošić. saborski zastupnici. Evo pred vama je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Važećim zakonom o članarinama u turističkim zajednicama uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplate članarine te druga pitanja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici. Izmjene Zakona o članarinama i turističkim zajednicama koji je pred vama donose se temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 27. srpnja 2016. godine kojim je predloženo dodatno smanjenje članarine koja se plaća turističkim zajednicama za 5 posto, a sve u cilju rasterećenja gospodarstva od plaćanja neporeznih davanja. Procijenjeno smanjenje članarina je oko 10 milijuna kuna, a slijedom navedenoga očekuje se da će se izmjenama zakona omogućiti stvaranje boljeg poslovnog okruženja te smanjenje administrativnog opterećenja i troškova plaćanja i poslovanja poduzeća. Ovo je treće smanjenje članarine odnosno smanjenje stopa za obračun članarine. Prvo smanjenje je bilo 2010. godine za 20 posto, a brisani dio obveznika, i 2015. godine drugo smanjenje za 15 Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću bilo je provedeno u razdoblju od 7. listopada do 11. studenog 2016. godine. Predlaže se naravno donošenje ovog zakona kako je predloženo po hitnom postupku. Ministarstvo turizma je u prvom kvartalu 2017. godine najavilo izmjene Zakona o članarinama u turističkim zajednicama i Zakona o boravišnoj pristojbi pa će se u tom postupku razmotriti daljnji koraci vezani za dodatno smanjenje ovog parafiskalnog nameta, npr. smanjenjem kruga obveznika ili daljnjim smanjenjem stopa. Također, tom prilikom će biti razmatrani i mogućnosti kompenziranja smanjenog dotoka sredstava od članarine, posebno u odnosu na turističke zajednice na kontinentu osim Turističke zajednice Grada Zagreba odnosno na nerazvijenim područjima. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepo. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi se javio Klub HDZ-a u ime kojega će govoriti uvaženi Anton Kliman. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi kolegice i kolege. Vlada RH predložila je Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama s konačnim prijedlogom zakona u hitnom postupku. Važećim Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama podređuju se obaveze plaćanja članarina osnovice stopa po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici. Hrvatska Vlada u 2016. godini, tamo negdje u mjesecu srpnju, donijela je Nacionalni program reformi i sukladno odluci o popisu neporeznih davanja koje će se ukinuti ili smanjiti u periodu 2016.-2017. godine, donijela je odluku za dodatnim smanjenjem članarina turističkim zajednicama za 5 posto. Prema podacima FINA-e ukupan prihod članarina u 2015. godini iznosio je 220 milijuna kuna. Iz toga proizlazi da će se gospodarstvo rasteretiti u 2017. godini za cca 10 milijuna kuna. Moramo napomenuti da ovo nije prvo smanjenje članarine. 2015. godine to je smanjenje iznosilo 15 od osnovice, a 2010. godine bilo je prvo smanjenje i iznosilo je 20 posto uz brisanje dijela obveznika plaćanja same članarine. Ovo smanjenje sigurno će doprinijeti smanjenju parafiskalnih nameta ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske, ali isto tako treba reći da će smanjiti prihod turističkim zajednicama od razine države, dakle Hrvatskoj turističkoj zajednici, županijskim turističkim zajednicama, gradskim i općinskim turističkim zajednicama. 2016. godine imali smo najbolju turističku sezonu od osnutka samostalne Republike Hrvatske. Očekujemo ukupne prihode od cca 8,5, 9 milijardi eura. Ovom prilikom se treba zahvaliti svim turističkim i ugostiteljskim djelatnicima na odlično odrađenoj sezoni. U turističke radnike smatram i djelatnike turističkih zajednica kao djelatnike javnog sektora pa tako i naše krovne turističke organizacije Hrvatske turističke zajednice. Ove godine za 35 milijuna kuna smanjen je transfer države prema Hrvatskoj turističkoj zajednici. Kroz povećan prihod boravišne pristojbe ove godine s obzirom na veći broj noćenja ali i uvođenja novog sustava praćenje prijave gostiju noćenja e-visitor, racionalnošću poslovanja uspjeti će se amortizirati manjak transfera države. Međutim, mišljenja sam da će se morati promijeniti i način samog financiranja i djelovanja Hrvatske turističke zajednice i cjelokupnog sustava turističkih zajednica jer je sadašnji način funkcioniranja sustava arhaičan i teško održiv sa aspekta što danas radi naša konkurencija. Stoga mislim da ako bude daljnjih smanjenja dotoka sredstava u sustav a on se ne bude definirao turističke zajednice neće moći odgovoriti na izazove koje nameću novi trendovi u turističkoj industriji. Tako da s jedne strane smanjenje po osnovi manje plaćanja turističke članarine veseli a s druge strane tjera na što brže djelovanje u smislu donošenja novih zakonskih prijedloga koji će definirati ulogu i zadaću turističke zajednice kao branding agencije i Agencije za destinacijski menadžment u javnom sektoru. Svjesni smo da se mora napraviti nova katalogizacija obaveznika plaćanja turističke članarine, dakle isključiti od plaćanja turističke članarine one poslovne subjekte koji nemaju direktni benefit od turizma i tako ih osloboditi nepotrebnih nameta. Isto tako jako je bitno pravičnije rasporediti turističku članarinu na područja gdje se prihod i ostvaruje. Imamo nekoliko velikih hrvatskih kompanija koje plaćaju turističku članarinu samo u prijavljenom sjedištu tvrtke a prihod ostvaren na području čitave države. Eklatantan primjer su teleoperateri koji ukupno turističku uplaćuju u turističku zajednicu grada Zagreba. Dakle a znamo i sami kakav se promet ostvaruje diljem obale u ljetnim mjesecima pogotovo putem gostiju koji koriste uslugu istih a pogotovo u prošlim periodima gdje je rooming bio puno veći nego što je to danas. Radi se o desetinama milijuna kuna godišnje. Dakle ali nisu tu samo teleoperateri nego su i druga trgovačka društva. Dakle ja sam i pronašao podatke od 2014., 2015. godine pa ću vam pročitati što je veoma interesantno da znate, dakle ako sam vam spomenuo prije teleoperatere, reći ću vam da VIP ukupno na razini RH je uplatio 3 milijuna i 117 tisuća kuna 2014. godine. Od 3 milijuna i 117 tisuća kuna 3 milijuna i 102 tisuće kuna je uplatio direktno Turističkoj zajednici grada Zagreba.

HT je tu najizdašniji i HT je od ukupnih uplaćenih 6 milijuna i 41 tisuću i nešto kuna uplatio 6 milijuna i 9 tisuća kuna gradu Zagrebu.

grada Zagreba po prijavi dakle tvrtke negdje oko 80-ak milijuna kuna uplate članarine u proračun grada Zagreba, odnosno Turističke zajednice grada Zagreba a ovi ostali dobiju neke sitne bobice, pokupe i na osnovu toga definitivno to nije pravično, to se treba izmijeniti, dakle to treba definirati na jednoj pravičnijoj osnovi kada se bude radio novi Zakon o turističkim zajednicama i ovi popratni zakoni o turističkim članarinama i o boravišnoj pristojbi. Mislim da onda sigurno ćemo puno kvalitetnije moći razgovarati i o programima jer ako vi po samo sili prijave dobivate takve iznose onda jednostavno niste niti motivirani da radite na drugim programima a to je privlačenje gostiju u samu destinaciju i povećanje iz onog osnovnog prihoda koji treba biti boravišna pristojba. Dakle ne radite dovoljno na tome da bi kvalitetno razvijali turističku destinaciju. Moramo priznati doduše da grad Zagreb radi dobre programe, tu ne možemo zanijekati njihov trud i to se vidi evo i ovih dana u samo Zagrebu. Međutim, ovdje se radi o prihodima koji se ostvaruju negdje drugdje i nepravično se upravo upravo radi same novele zakona ne uspiju prebaciti na ona područja gdje se i sam prihod i ostvaruje. Treba istaknuti da je donošenje ovog samog zakona parcijalno rješenje koje zasigurno treba pozdraviti ali isto tako treba upozoriti kao što smo i prije rekli na nužnost donošenja novog Zakona o turističkim zajednicama, Zakona o članarinama, Zakona o boravišnoj pristojbi koji datiraju u velikoj mjeri iz prve polovice '90.-tih godina prošlog stoljeća. Nadamo se da će Ministarstvo turizma u što kraćem roku ponuditi nacrte zakona u naše klupe jer je to zaista svim nužno da bismo mogli biti konkurentni na turističkom tržištu, naši konkurentni grabe velikim koracima dalje. Mi ih upravo radi ovih zakona ne možemo pratiti pogotovo Hrvatska turistička zajednica koja radi na tim zakonima iz '90.-tih godina, konkurencija strašno brzo ide naprijed a mi nažalost moramo se pridržavati svih tih zakona i kaskamo za njima. Naš turistički rast bi mogao biti puno, puno brži, puno efikasniji i manje birokratiziran jer jer mi imamo zaista jednu šumu zakona koju moramo zadovoljiti da bismo mogli jedan mali korak naprijed napraviti kroz Hrvatsku turističku zajednicu a konkurencija šiba dalje od naših bližih konkurenata pa do onih daljih. Dakle u tom smislu ono što smo rekli, Klub HDZ-a podržava donošenje Prijedloga ovog Zakona jer je on u suštini reformski i tako rasterećuje hrvatsko gospodarstvo od nameta. Ali evo, u dugu onoga svega što sam rekao treba poraditi na svim ovim popratnim zakonima koje treba hitno donijeti, hitno donijeti da bismo mogli ovaj naš, dakle ovog našeg konja za jahanje što se zove hrvatski turizam i dalje koristiti kao jednu dobru polugu za rast hrvatskog gospodarstva i više od onoga što danas imamo kao jednu mantru da otprilike 20% hrvatskog gospodarstva ovisi o hrvatskom turizmu. Ja sam uvjeren da sa promjenom ovog zakona da će to biti još više jer evo nažalost u slijedećih nekoliko godina nećemo se moći koncentrirati na jednu jaču turističku, na jednu jaču gospodarsku granu osim na hrvatski turizam. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prava je uvažene zastupnice Ines Strenja-Linić. ponovili zapravo najbitnije, vi ste rekli zapravo ono najbitnije što je trebalo u ovom trenutku reći a to je da ovaj zakon koji se predlaže nije sveobuhvatan i nadam se da ćemo nešto učiniti kako bi on vratio i učinio pravednijim ovu raspodjelu. Zaboravili ste reći da npr. Croatia Airlines uplati Turističkoj zajednici Zagreba 1 milijun i 266 tisuća a jednom Dubrovniku od toga dođe 15 tisuća kuna. Znamo koliko Dubrovnik doprinosi itd. I zbilja je nužno nešto hitno promijeniti što se tiče ove raspodjele odnosno decentralizirati je na bilo koji način. Ono što mene zanima, bili ste jedan od uspješnijih ministara u prošloj Vladi da li ste vi išta učinili po tome kako biste ovaj zakon i promijenili jer je očito da već dugo vremena postoji potreba da se izjednače izjednače sve one sredine koje najviše i doprinose tom našem turističkom dobrom rezultatu a ne samo tamo gdje su sjedišta tih privrednih subjekata. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi Anton Kliman. Uvažena kolegice, pa evo shvatili ste u principu i mislim da su svi koji su slušali ovu raspravu shvatili da zaista je ovaj zakon treba hitno doraditi u cijelosti. Ono što vam mogu reći da bez obzira na kratkoću mog mandata nismo sjedili skrštenih ruku nego zdušno smo prionuli poslu i formirali smo radnu grupu za promjenu Zakona o turističkim zajednicama, promjenu Zakona o boravišnoj pristojbi i turističkim članarinama koji su popratni zakoni osnovnog Zakona o turističkim zajednicama. I upravo radna grupa je dakle ovom pričom sve iz ovih analiza koju smo imali oko tog zakona došla do tih podataka. Hvala vam na ispravci, očito da imate i vi podatke o tome. Da Croatia Airlines je uplatila skoro 100%tni iznos Gradu Zagrebu. Evo tu je državni tajnik sa područja Dubrovačke županije konkretno iz Dubrovnika pa vas ja pitam da li je eto normalno? Definitivno da nije normalno i to treba hitno mijenjati. I nadam se da će na tom tragu što smo počeli raditi u Ministarstvu turizma da nismo brojali samo noćenja, da nismo brojili samo prihode nego smo zaista detektirali nekoliko velikih problema u hrvatskom turizmu. Jedan od tih je i ovaj zakon da će nastaviti na način kao što smo mi započeli. I evo pozivam i kolege iz ministarstva da ne staju na tome, da se ne gubimo po nekim pričama. Ovu su zaista osnovni zakoni koji se moraju donijeti, to su zakoni koji određuju kompletni javni sektor hrvatskog turizma. Ponovit ću opet, konkurencija nas gazi. Mi za jedan fond brzog djelovanja u Hrvatskoj turističkoj zajednici moramo sazivati dakle turističko vijeće. Danas vam padne Turska sa nekoliko terorističkih napada, turisti bježe na druge destinacije mi moramo izgubiti mjesec dana da bismo sazvali vijeće poštivajući Poslovnik i da bi ne znam usmjerili 5 milijuna kuna ili 10 milijuna kuna veoma je bitno. …/Upadica Reiner: Hvala./… naša predstavništva na terenu u Švedsku, London ili negdje drugdje gdje ti turisti odlaze iz Turske. Dakle, to se treba raditi puno brže, puno efikasnije u tom djelu.

vi ste ovdje dotakli nekoliko tema. Jedna od tema koja je vrlo interesantna a to je smanjenje nameta vezano uz gospodarstvo. To je ono što treba biti domaća zadaća svih jer turizam kao gospodarska grana ima svoj potencijal ali ako imamo još dodatne namete vezane uz gospodarstvo onda naravno da to nije dobro i dobro je da dolazi do smanjenja i da gospodarstvo kao što je tu uvaženi kolega Borić u jednoj drugoj diskusiji rekao bronhi lakše se diše. Zaista mora se lakše disati. međutim dotakli ste jednu temu a to su članarine, način na koji se uplaćuju i to je sigurno nešto što treba izmijeniti. Dakle, biti u glavnom gradu i dobivati jedan pristojan iznos od onih koji imaju sjedište je izuzetno dobro jer oni samim tim što imaju sjedište već dobivaju. No, međutim stvarni posao se dešava negdje drugdje i sigurno da se lagodno onaj koji tu sjedi bez da nešto pretjerano radi dobiva i onda može naravno imam ti besplatno javni prijevoz i sve ostale stvari. Advent u Zagrebu je odlična priredba. Advent u Zagrebu je prošle godine zaista bio hit i moram priznati meni je bilo puno srce kad sam vidjela da je na svim televizijama Advent u Zagrebu, no međutim to vam uvijek može preći i korak preko znate. Put dobrim namjerama je i put do pakla. Meni se čini da je sad kapacitet koji je kad malo idete da je točno to maksimum koji treba biti i da neće toga biti dobro. No, međutim zaista je dobro da ste vi spomenuli ovdje način na koji se uplaćuju članarine, način što dobiva i da se to mu jednako tako mora voditi računa i na destinacijama na kojima se zaista ozbiljno ulaže u turizam. Stoga bi bilo zgodno i vaš komentar u tom smislu, jer bez obzira koliko ste kratko bili ministar imate dugogodišnje iskustvo vezano uz turizam i to je nešto što što bi bilo zaista potrebno da se kao turizam, kao propulzivna grana, grana u kojoj smo se dosta vezali da imamo i tu određene poboljšice. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvažena kolegice, evo drago mi je da se slažemo oko ove moje konstatacije. Dakle ne treba biti baš super pametan ministar turizma da se vidi o čemu se ovdje radi. Ali definitivno to stanje je već ne od jučer, ne za vrijeme mog mandata nego to stanje je dugi niz godina i ništa se nije učinilo svo to vrijeme. I ja se čudim moram vam reći na neki način mojim prethodnicima da to nisu imali snage. Bilo je tu i političkih motiva moram priznati i nisu svi ministri bili u istim škarama. Dakle, neki su mogli više politički djelovati, neki su mogli manje politički djelovati. Svi su oni radili najbolje što su mogli u okvirima nekih svojih, neke svoje političke težine. Međutim, ovo što ste rekli u pravu ste. U subotu morao sam ići preparkirati auto ovdje sa trga kad sam krenuo u sedam sati navečer, sat vremena mi je trebalo da dođem do Langovog trga. Dakle, ovo je sad već pitanje predimenzioniranoga nečega ili možda još malo to rasteretiti po samom gradu, dakle tu cijelu manifestaciju ako govorimo o adventu za koji smatram da je jedan od boljih, dakle turističkih priredaba u Hrvatskoj. I pogotovo u ovom vremenu mrtve sezone grad Zagreb je odlično iskoristio svoju priliku da to dobro prezentira na turističkom tržištu. I ovdje se ima puno dobroga reći oko toga. Dakle, prolazeći pješice od Langovog trga preko 30 autobusa sam nabrojao gdje je veliki broj bio iz Slovenije, Italije, iz drugi dijelova Hrvatske. Prema tome, to treba pozdraviti. Ali isto tako novci od kojeg se to radi, ta manifestacija i slične manifestacije trebaju biti pravičnije raspoređene. Ne može samo grad Zagreb dobivati. Ja znam da ovdje riskiram kao Istrijan da ću opet malo krenuti, ali sam u HDZ-u pa prema tome mislim da će mi se to tolerirati. Treba tu jako puno razdvojiti te cijele priče. Jako puno novaca se skupi na Jadranu pogotovo u ljetnim mjesecima. A tamo evo vidite iz ovih izvještaja … …/Upadica Sljedeći klub zastupnika je onaj HNS-a, HSU-a u ime kojega će govoriti uvaženi Silvano Hrelja. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ma ovo je kratak zakon. On je utemeljen na Nacionalnom planu reformi iz 2016. godine ali ja ga, dakle iz ove godine, ali ja ga nikako ne bih mogao tretirati kao reformskim zakonom iz razloga što za jedan reformski zakon je vrlo malo obuhvatan. Dakle, on se samo obvezuje na jednu činjenicu smanjenja visine članarine u turističkim zajednicama, dok o svim drugim aspektima ne govori ništa. Drugo, zašto ne bi bio reformski je činjenica da je mjesec i četiri dana trajala javna rasprava. Ali od subjekata, dakle stvarno se radi o savjetovanju sa zaineresiranom javnošću ali od subjekata koji su direktno involvirani. Koliko ja vidim ovdje se samo javila turistička zajednica Županije Vukovarsko-srijemske. I indikativno je da se javila turistička zajednica jedne županije koja ima relativno skromne prihode od turizma, ima veliki moguće potencijal. Međutim i sama ta turistička zajednica kaže da se od članarine naplati svega 40%. Pa ja kad povežem tu činjenicu, dakle ovu izreku, onda nikako ne mogu to povezati sa ciljem koji si postavlja ovaj zakon, a cilj koji je postavio je stvaranje boljeg poslovnog okruženja. Ne znam s kim, ne znam kako i na koji način. I drugo, smanjenje administrativnog opterećenja i troškova poslovanja poduzeća. Znači za 5% će se smanjiti onima koji plaćaju, a onima koji ne plaćaju i dalje neće plaćati bez obzira što ovdje piše da potraživanja neće ostati nenaplaćena. Ja u to čisto sumnjam da smo mi to tako efikasni što otprilike opet znači da bi ovo smanjenje moglo biti i puno više od 5% kad bi svi uredno plaćali svoju obvezu. Postavljam pitanje gdje je tu sustav ako ne znamo točno što sa ovim želimo. Ako netko može plaćati članarinu u sjedištu firme, a ne tamo gdje oni koji konzumiraju turistički proizvod na neki način konzumiraju i uslugu obveznika plaćanja članarine. Dakle, kažem za biti reformski zakon ovdje treba točno točno definirati cijeli sustav kako će funkcionirati, onda bi to moglo imati taj epitet reformskog zakona. Ovako je to jedan zakon koji ćemo naravno mi u klubu HNS-a i HSU-a podržati s obzirom da se radi o smanjenju opterećenja gospodarskim subjektima i to kao činjenicu pozdravljamo. Ali ne možemo biti uvjerenja da će nešto kvalitetno bitno u funkcioniranju turističkih zajednica, pogotovo pogotovo onih turističkih zajednica koji nemaju tako izdašne prihode od boravišne pristojbe i od drugih aktivnosti da će se njihovo stanje sa ovim bitno poboljšati. A mislim da Hrvatska zaslužuje bez obzira što će uvijek turizma negdje bit više, negdje manje. U jednoj turističkoj županiji imate različitih općina i gradova koji imaju vrlo različite prihode od toga i tih razlika će biti. Ali Hrvatska definitivno i u turizmu zaslužuje ravnomjerniji razvoj, jer definitivno ima što ponuditi samo treba na neki način motivirati i kreativnost ljudi koji se bave turizmom, ali i ti gospodarski subjekti koji plaćaju ovu članarinu. Dakle, moraju se i oni bez obzira što plaćaju. Ako sam platio nisam izvršio svoju obavezu mora mi reći što to mogu turisti, odnosno odnosno posjetiocu ponuditi. Prema tome, traži se jedan proaktivan stav, a ne samo puko povećanje ili smanjenje jedne članarine. ovako kada gledamo kao parafiskalni namet može nam svima biti opterećenje, ali ta članarina stvarno nije izmišljanja da bi bila opterećenje nego da bi neke stvari poticala i razvijala. Mi smo Mi smo skloni uvijek govoriti o ukidanju o drastičnim smanjenjima, ali malo ulazimo u suštinu u razloge zašto to postoji. da ne duljim pozdravljam donošenje i novog Zakona o turističkim zajednicama i boravišnoj pristojbi, ali bi molio predlagatelje da doista ne rade samo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nego da naprave prijedlog i da se doista potrude da idu po terenu i da malo naprave javne rasprave i da pozivaju one subjekte koje u tome imaju doista što reći. Građani mogu biti revoltirani na ovaj ili na onaj način i to nije, dakle poštujemo građane ali nije svaki put mišljenje pojedinca mjerodavno i ne znači da on poznaje u potpunosti funkcioniranje sustava. On može poželjeti da određene članarine budu manje što ne znači da čini dobro ukupnom sustavu i ukupnoj grani djelatnosti. Dakle još jednom mi ćemo ovo podržati kao prvi korak i smatramo to prvim korakom u kvalitetnijem rješavanju ukupne problematike turističkih zajednica, boravišne pristojbe i članarina turističkim zajednicama. Hvala lijepa. lijepa. I na vaše izlaganje ima nekoliko replika. Prav je uvaženog Antona Klimana. Izvolite. **Kliman, Anton (HDZ)** Uvaženi kolega HRelja, dobro ste detektirali neke od problema koje imamo u hrvatskom turizmu. Ja ću vam veoma zorno prikazati o čemu se radi. Dakle naš sustav turističkih zajednica dozvolio je da praktički svaka općina i grad ima turističku zajednicu što nije nužno potrebno. Ne treba nam na svakom mjestu i u svakoj općini turističku zajednicu jer ona sama po sebi tu svrhu ne, dakle one zadaće ne ostvaruje. Reći ću vam da su svi obveznici plaćanja turističke članarine i boravišne pristojbe mogu biti u biti u rasponu što uplaćuju u sam budžet turističke zajednice i članovi turističke zajednice dakle turističkoga vijeća i tako mogu raditi na kreaciji turističkih programa, dakle to je dobro posloženo. Međutim imate u nekim malim mjestima gdje imate jednu benzinsku pumpu od INA-e koja uplaćuje praktički najviše turističke članarine da član vijeća ima 50% i glasova u toj turističkoj zajednici. I sada možete misliti da netko tko radi, šef benzinske pumpe kreira turistički proizvod u tom selu ili u toj općini. Tu nemamo šta puno više od toga reći, taj komentar puno govori sam za sebe. Tako da je ključ cijele te priče da se radi da turističke zajednice budu destinantski menadžment agencije za jedno područje. Ne govorimo o jednoj općini ili gradu nego govorimo za područja, da budu objedinjene, da budu svrsishodnije, a manje troše, a da puno više daju na tržištu. Isto tako prijedlog ono što je naša radna grupa dala za prijedlog za boravišnu pristojbu, da boravišna pristojba bude od do, dakle od jednog eura do pet eura, primjera radi vidjet će se kako će ministarstvo oko toga se postaviti. ne može se nametati jedinica lokalne samouprave iz jednog centra Zagreba kako će formirati svoje grupe za plaćanje boravišne pristojbe. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. uvaženi kolega Kliman, ja vidim vi ste žestoko u toj materiji, ja sam raspravljalo o zakonu u načelnoj osnovi, ali ste mi ustvari potvrdili da je potrebna jedna javna rasprava koja će sve ove pojedinosti na neki način staviti na stol i tražiti određeno rješenje. Dakle naravno da sam suglasan s vama da ne mora turistička zajednica isključivo biti vezana uz jednu jedinicu lokalne samouprave, može to postati fleksibilni sustav jer doista sve jedinice lokalne samouprave npr. naše Lanišće u Istri teško da će moći bilo na koji način da se uvede neki posebni namet financirati bilo koju turističku zajednicu, iako je kraj prekrasan. Hvala lijepa.

spomenuli ste riječ reforme. Danas je već drugi put spomenuta riječ reforma zaista se ne može reći da je ova izmjena i dopuna da je riječ o reformi. Ja inače sam poklonik onog kada je negdje problem, ajmo rješavat problem po problem, a ako krenemo sustavno rješavati pa onda to dugo traje i izgubimo se po putu. No međutim zaista reforma ako idemo nešto sustavno, ako idemo na tragu ovoga što se diskutira, ako vidimo da se reorganizira uopće i turistička zajednica, a i članarine koje definitivno trebaju način plaćanja. Ali ovo nije riječ o reformi, riječ je samo o jednoj mjeri gdje zaista rasterećenje gospodarstva od nameta, a reforma onda kada bude odnosno tu je već i bivši ministar Kliman rekao da treba biti reforma i to je onda reforma. Ali rezultat te reforme bi trebalo biti nešto drugo. Ono što je sporost sustava, tromost sustava, tromost odlučivanja sustav bi trebao biti puno brži, puno jednostavniji u odlučivanju i to je onda reforma i onda na tom tragu trebamo govoriti. Tako da probamo da riječ reforma baš ne koristimo svaki put kada treba i kada ne treba. Hvala lijepa. zaista znam distinkciju između reforme i nešto što je rješavanje gorućih ili tekućih problema. Ja ne bi bio ni spomenuo riječ reforma da nije gospodin Kliman u svom izlaganju ime kluba predstavio ovaj zakon kao reformski zakon. To može biti samo dio ukupnih reformi, to može biti najava mogućih reformi. A za reforme je potrebno puno žešći puno žešći pristup i moramo neke stvari za koje je ovdje ustvrđeno da su još debelo iz prošlog stoljeća, da ih trebamo postaviti na druge osnove jer sve se je od tada promijenilo pa i odnosi u društvu pa i način funkcioniranja gospodarskih subjekata i interes gospodarskih subjekata, interes gostiju koji nam dolaze. Sve se promijenilo, a mi ostajemo sa u nekom prošlom vremenu i s time se moramo suočiti da bi stvorili reformski paket, a sigurno jedan zakon nije reforma, ali sva tri zakona uz jednu javnu kvalitetnu javnu raspravu bi mogli donijeti kvalitetnu reformu koju ćemo mi sigurno pozdraviti i sudjelovati u takvom reformskom paketu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. U ime Kluba SDP-a govorit će uvaženi Siniša Hajdaš Dončić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, dame i gospodo, kolegice i kolege. Često puta se spominje danas dakle riječ reforma koja se vjerojatno tiče i cijelog ustroja državne uprave da tako kažem, ministarstava. Tako da ću ja zapravo početi ovo svoje izlaganje s jednom hipotezom da vjerojatno ovakvo danas Ministarstvo turizma treba ukinuti. Iz više razloga. Jedan razlog je da sam turizam nije gospodarska grana nego je amaga gospodarska grana, dakle čine ga i promet, čine ga i gospodarstvo, čine ga zaštita okoliša, čine ga kulture. Dakle, većina europskih zemalja zapravo čak i nema Ministarstvo turizma nego je ono integrirano ili u kulturu jer turizam je danas i kultura, to je putovanje i uz zaštitu okoliša jer turizam daje vrlo veliki da tako kažemo negativni obol u zagađivanju ili saturaciji, ali to je ovako recimo teorijska postava. A praktična postava dakle što se tiče današnjeg Ministarstva turizma, dakle ovdje isključujem gospodina Klimana za kojeg osobno smatram, to je moj dojam da je vjerojatno bio i najbolji ministar u Oreškovićevoj Vladi, sad u ovim nekim inicijativama. Ali današnje Ali današnje Ministarstvo turizma kažem definitivno treba ukinuti iz više razloga. Jedan od razloga, najveći razlog je to što su dopustili da se PDV u ugostiteljstvu digne s 13 na 25 Zatim, ako proračun RH buja u rashodovnoj strani, dakle buja na 6,5 milijardi dodatnih troškova, onda zapravo uopće ovaj zakon ne treba donijeti jer 10 posto zapravo poslovnim subjektima ne znači ništa. Dakle, to je čisto jedna, iako se mogu složiti s gospodinom Hreljom da je to i propisao u nekom našem reformskom aktu koji se tiče Europske komisije, ali to zapravo ne znači poslovnim subjektima ništa. Dakle, to je čisto jedna populistička mjera ili mjera da zadovolji neku formu. Dakle, to je trebalo kompletno ukinuti poslovnim subjektima. Ako ima 6,5 milijardi kuna dodatnih rashoda, dakle moglo se naći još 200 milijuna ili 230 milijuna kuna pretežno za dakle marketinške aktivnosti turističkih zajednica ili Turističke zajednice Hrvatske koja po meni osobno dakle može funkcionirati sa puno, puno manje novaca. A povezano uz to sama raspodjela, što ste također vi dobro da kažem izanalizirali, gdje najveće kompanije zapravo plaćaju po svojim sjedištima, dakle teleoperateri i energetske kompanije i trgovačke kompanije zapravo cijelu Hrvatsku, osobito ruralni ili kontinentalni dio, stavlja definitivno u jedan zapostavljeni položaj, dakle gdje nema dovoljno sredstva za kreiranje nazovimo novih turističkih proizvoda ili nekih novih turističkih aktivnosti i to stvara jednu neravnopravnost. I kada ćemo govoriti o kompletnoj reformi hrvatskog turističkog sustava, dakle onda bi trebali prvo govoriti o dopuni ili dodavanju nekoliko turističkih zakona, dakle o boravišnoj pristojbi, o turističkim zajednicama i o načinu kako zapravo reći ću racionalizirati cijeli sustav. A kažem, možda kroz moju hipotezu, ovo je isključivo kao intelektualna provokacija, možemo prvo razgovarati zapravo samo o ukidanju Ministarstva turizma. Hvala. Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog Antona Klimana. Izvolite. **Kliman, Anton (HDZ)** Uvaženi kolega, evo ja to smatram kao provokaciju definitivno. S obzirom da ste S obzirom da ste bili u istoj zgradi kao i ja, dakle prije godinu dana, znam da ste bili dobar prijatelj sa mojim prethodnikom ministrom turizma, to sigurno ne bi njemu rekli da je on ovdje sada u u sabornici. Normalno, malo s šalim, ali znam na što ste aludirali. Dakle, na jednom intervjuu prije jedno četiri, pet mjeseci, ja sam rekao novinarki da je najveći problem hrvatskog turizma danas Ministarstvo turizma. Dakle, ona me onako blijedo pogledala misleći da sam ne malo otišao na kvasinu rekli bi Dalmatinci, ali htio sam malo isprovocirati javnost i ukazati na problem koji strukturalno Ministarstvo turizma muči, a to je da je svugdje negdje horizontalno nekakav objekt, a nije subjekt gdje se nešto konzultativno rješava, gdje smo predsjednici nekakvih komisija, neki naši ljudi iz ministarstva i tako dalje. I htio sam ukazati na potrebu da se Ministarstvo turizma treba strukturirati. Dakle, da u Ministarstvu turizma se otvori uprava za zdravstveni turizam, za nautički turizam, za ruralni turizam, ako hoćete za kulturni turizam, i za dio turizma koji se razvija u okviru nacionalnih parkova gdje bi sasvim drugačije imali rezultate nego danas i sasvim drugačije bismo skrbili o tome da ne ugrožavamo nacionalne parkove nego da se sa većim marom brinemo o tome. Dakle, Ministarstvo turizma da, svakako, ali ga treba bolje strukturirati. Pa vi ste svugdje pomalo unutra. … /Smijeh./… Evo u tom duhu smo išli razvijati i projekat CRO kartice za koju mislim da nadilazi uopće resurse samog Ministarstva turizma. To treba biti Vladin projekat, to nije inkorporirano u Vladinu gospodarsku politiku za sljedeći period. I nadam se da će smoći se snage i znanja da se taj projekat ostvari jer mi se čini da je to nužno potrebno pogotovo za kontinentalni turizam i za onaj dio, dakle vi dolazite, a to je toplički turizam koji je izuzetno bitan za razvoj turističkih proizvoda Republike Hrvatske. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Evo uvaženi Siniša Hajdaš Dončić. **Hajdaš Dončić, Siniša vidite, potpuno se slažem s vama. Ja sam rekao da sam krenuo s jednom intelektualnom provokacijom i ne bi vjerovali da sam kolegi Lorencinu govorio bar jednom mjesečno da ga treba ukinuti, ali iz kojeg razloga. Upravo iz toga jer sve normativne akte zapravo ne donosi Ministarstvo turizma. Dakle, turizam mora imati neku skrb nad hranom, zaštitom okoliša, nad kulturom, dakle sve zakone zapravo donose druga ministarstva, i pomorstvo, i zdravstvo, i jednostavno vi osim tri, četiri zakona nemate jurisdikciju zapravo nad ničim i onda ispadate kao neželjeno dijete iako imate neke dobre ideje čak i kažem i u turističkom zemljištu. Dakle, opet Ministarstvo turizma nema veze s tim nego imaju veze dudi, a danas ima veze Ministarstvo državne imovine. Dakle, to je taj problem suštinski zapravo Hrvatskog turizma. Hvala. (HDZ)** Sljedeća replika uvažene Anke Mrak-Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Kolega Hajdaš Dončić vi ste stvarno postavili ovo pitanje i malo nas u popodnevnim uzdrmali da krenemo razmišljati, ali razmišljali smo o tome i prije. Ja se mogu s vama u potpunosti složiti i to kolega Kliman sigurno dobro zna, a da zakone koje često vežemo uz turizam zapravo donose neki drugi. Pogotovo Zakon o turističkom zemljištu, ne mali broj puta se kroz ovu sabornicu i drugdje spominje taj zakon, a i sami znate da je vezano Ministarstvo turizma su mu vezane ruke, o tome odlučuje i Ministarstvo poljoprivrede, sad će vam biti i Ministarstvo energetike jer je tamo ovaj dio koji je vezan uz drugo zemljište. Jednako tako zgodan je primjer kad smo definirali što je to marina, onda je Ministarstvo turizma imalo na jedan način definirano Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture na drugi. drugi. Vjerovali ili ne Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja na treći način, a zapravo je kad spomenete marinu uvijek to vežete uz Ministarstvo turizma. Jednako tako kad razmišljate o Ministarstvu turizma i što je to vani i opće, metodologije po kojem se definiraju koja su ministarstva i zemlje, ima nekoliko načina. Jedan način je koju poruku želite poslati prema van. Dakle, koju poruku želite poslati prema unutra, prema van, to je i novoformirano Ministarstvo demografije i u kontekstu toga Ministarstvo turizma ima značaj da se pokaže poruka prema van, ali ono što je prema unutra i sami znati problem procesa. Drugo je kao su definirani procesi, a treće je prema ljudima. Kad bi išli onako kako su definirani procesi, ja bih jednako tako mogla otići još korak dalje i reći da se meni čini da sport, kultura i turizam imaju apsolutno međusobni značaj, da bi to bilo za upravljanje izuzetno dobro, da je tu još i prirodna baština nitko sretniji od nekog tko upravlja turizmom jer onda može Hvala.

da prije svega status turizma osobito u zemlji u kojoj je hajde negdje kontribucija vjerojatno blizu 20 posto bruto društvenog proizvoda koji dolazi iz turizma i ako je zapravo još povezano kao amagam gospodarskih grana vjerojatno je to i nešto više, ali pošto Hrvatska još uvijek koliko znam nema tzv. satelitsku turističku bilancu, znači, da točno prati kao što neke čak južnoameričke zemlje imaju, dakle to je stvar statistike, vrlo vam je teško procjenjivati sam utjecaj određenih gospodarskih grana zapravo koje imaju turizam na to. Dakle, ovo je definitivno politička poruka, da je ministar turizma da je on čak možda i potpredsjednik Vlade u hrvatskom slučaju. Ili onda možemo govoriti o sportu, je isto čudno evo jedno isto pitanje koje može biti upućeno. Zašto, recimo košarkaši ili rukometaši imaju blesavi naziv HEP. Što to znači? Ako ste na međunarodnim takmičenjima bolje da imate natpis neki: posjetite Hrvatsku, pa neka to bude kao hrvatski turistički proizvod. Što znači HEP, što znači PLINACRO ili nešto drugo ako igrate košarku u Brazilu. Napišite: VISIT CROATIA kao što ima …, a dobro, sve se to može staviti u zajedničku kasu pa onda imaš generalno brendiranje. A kažem to je sve stvar političke poruke. Hvala lijepa. Sljedeće ćemo prijeći na pojedinačne rasprave i to je ona uvaženog Josipa Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče

jer činjenica jest da je ovaj zakon i prethodna Vlada mijenjala dva puta i to u puno većim smanjenjima: 15 posto 2014. godine i 20 posto 2015. godine. Za ovih 5 posto imamo gotovo 40 postotno smanjenje u tri godine jednog nameta koji se naziva parafiskalni s obzirom da ga plaćaju oni koji posluju, poduzeća, mala poduzeća, veća, plaćaju ga i mali iznajmljivači, plaćaju ga hoteli, znači svi oni koji se na neki način dotiču samog turizma u svom poslovanju. Kad govorimo o ukupnim prihodima po ovoj osnovi govorimo od 220 milijuna kuna, znači da bi ovih 5 posto olakšanja iznosilo negdje na nivou godine između 10, 11 milijuna kuna što nije beznačajno, međutim činjenica je da je i ova rasprava u vrlo kratkom vremenu pokazala da je pitanje turistički članarina u turističkim zajednicama nešto o čemu treba prići sveobuhvatno u smislu i nekih drugih zakona o kojima se bavi Ministarstvo turizma. Jer ova turistička članarina u dvije različite turističke zajednice ima dva različita ostvarenja. U turističkim zajednicama malih općina i gradova ili malih destinacija na obali, ona je gotovo beznačajna u smislu učinka, međutim u turističkim zajednicama velikih gradova kao što je Zagreb, Rijeka, Split, Zadar, Šibenik, Dubrovnik itd., ona ima dosta velik utjecaj. Tako da recimo 5 posto u mojoj turističkoj zajednici iz koje ja dolazim učinak je možda 7 tisuća kuna. Ali u Turističkoj zajednici Grada Zagreba to je 3 milijuna kuna. To nije malo i nije beznačajno. Tako da priča o turističkim zajednicama ne može stajati samostalno, tj. članarinama i zaista je vrijeme da Ministarstvo turizma se uhvati u koštac i sa pričama o boravišnoj pristojbi pa da vidimo što možemo u tom odnosu učiniti. Jer prihodi recimo iz boravišne pristojbe u mojoj turističkoj zajednici iznose 80 posto svih prihoda. Prihodi turističke članarine u Turističkoj zajednici Grada Zagreba iznosi skoro 90 posto, a boravišne pristojbe svega 10 posto. Znači, ti odnosi su malo poremećeni i s tim odnosima treba vješto upravljati da bi znali gdje ćemo učiniti pozitivan iskorak, a gdje ćemo učiniti negativan iskorak jer što čini prihode jedne turističke zajednice? Čine je boravišna pristojba, boravišna pristojba u nautičkom turizmu ako imamo zajednicu koja je na moru ili ima određene subjekte koji se bave nautičkim turizmom, čine ih turistička članarina, prihodi od proračuna možda općine, grada ili negdje iz nekih drugih proračuna županije ili države, prihode od nekih drugih aktivnosti i imaju onu stavku nekakvi ostali prihodio tu dolaze sponzorstva i sve ostalo, donacije itd. su uglavnom više-manje svima jednaki i zakonom su gotovo i zadani. Tu dolaze rashodi za radnike, za poticanje razvoja turističke infrastrukture, manifestacije, razno raznih materijala koji svaka turistička zajednica sprema i svakako je onaj najteži zahvat ili ono što moraju svaka turistička zajednica dat 30% tih prihoda općini, gradu kojem dolaze ali samo iz boravišne pristojbe. ako moja turistička zajednica mora dati 30% mora dati gotovo 700 tisuća kuna svojoj općini ako to treba činiti Turistička zajednica Grada Zagreba onda će dati 30% od onih 7 milijuna koje ima, znači negdje 2 milijuna Gradu Zagrebu. Mislimo da upravo o toj cjelini treba promatrati sve ovo jer recimo prihodi Turističke zajednice Grada Zagreba iznose 60 milijuna kuna od turističke članarine, 60 milijuna kuna. Prihodi od boravišne pristojbe prošloj 2015. njima su iznosili 7 milijuna i 700 tisuća kuna. Vidimo taj nesrazmjer u smislu važnosti boravišne pristojbe i članarine. U tih 60 milijuna tko je najviše uplatio po osnovi ovih davanja koje propisuje Zakon o članarinama u turističkim zajednicama. Najviše je uplatila trgovina na malo, vjerojatno tu spadaju trgovački centri i svi oni ostali koji se bave trgovinom, 26 milijuna u smislu vlastitih prihoda koji su vezani u djelu u kojem se bave s turizmom. Nakon toga ide informatika i komunikacije 23 milijuna kuna, vjerojatno su tu najvećim djelom uplatili teleoperateri svi oni koji se bave telekomunikacijama. Pa onda vrlo interesantno poslovanje nekretninama, znači sva poduzeća koja se bave prodajom ili kupnjom ili iznajmljivanjem nekretnina 8 milijuna kuna. Pa onda idu administrativne i pomoćne uslužene djelatnosti sa 4,5 milijuna kuna čisto da znamo udjele kad govorimo o PDV-u i ugostiteljskim uslugama da ne govorimo o tome koliko tko prijavljuje i koliko tko ostvaruje prometa a vidimo vrlo brzo članarina pokazuje što se događa i u tom sektoru. Kad govorimo recimo o mom gradu, sličan vam je odnos jer tamo je recimo turistička članarina za 2015. iznosila 7 milijuna i 119 tisuća kuna a prihodi od boravišne pristojbe svega 1 milijun i 290 tisuća kuna. Znači veliki gradovi tu možemo zaključiti ovise u velikom djelu od njihove turističke zajednice o prihodima iz turističkih članarina. Zato kažem da je pred ovom Vladom jedan veliki posao posebno u ministarstvu turizma, osim toga mi smo to i najavili kroz program kojeg smo predstavili u izborima a to je da ćemo se uhvatiti u koštac i s pitanjima samog ustroja turističkih zajednica jer to je nešto što konačno moramo riješiti. S obzirom na mnoge priče koje se pojavljuju posebno u kontinentalnom djelu turizma o mogućnostima financiranja tih turističkih zajednica, njihove mogućnosti opstanka i tome što one mogu ostvariti u svom radu. Drugo je pitanje svakako pitanje o Zakonu o boravišnoj pristojbi jer gledajući sve ove podatke ja vrlo lako mogu zaključiti da samo podizanje boravišne pristojbe za 0,50 lipa ili 0,30 lipa mi vrlo lako u mnogim, najvećem broju turističkih zajednica možemo nadomiriti ovaj iznos pa da u potpunosti ukidamo članarinu u tim turističkim zajednicama ili pitanje turističkog zemljišta. To je ono što je priča svih priča ako želimo razvijati turizam u slijedećih desetak godina jer tu ima zaista mnogo neriješenih odnosa. I naravno četvrto je, a a ona je obuhvatila sve ovo, Strategija razvoja turizma u RH u razdoblju 2015. – 2020. Mislim pa i onda sa projekcijama do 2025. posebno u djelu investicija, pa ponovno investicija to je nešto što nam zaista treba a onda razvoj kontinentalnog turizma i ostalih oblika turizma prije svega zdravstvenog turizma koji se pojavljuje kao prostor unutar kojeg se može turizam kažem razvijati i to može biti dodana vrijednost hrvatskom turizmu uz sve ovo što sada imamo. Turistička članarina dira i dio obiteljskog smještaja tj. malih iznajmljivača ili popularnog Zimmer frei. Mi imao 40 malih iznajmljivača ako sam to dobro uhvatio koji raspolažu sa negdje oko 400 tisuća smještajnih jedinica. I to je kategorija kojoj ova Vlada mora posvetiti punu pažnju jer tamo postoji veliki prostor za napredak u razvoju turizma u smislu kvalitete koja će se nuditi i u smislu cijena i u smislu sadržaja koji mogu ponuditi. Međutim, upravo i ti mali iznajmljivači imaju možda i najviše primjedbi na ovaj zakon ili na ovu članarinu jer je plaćaju praktički od nje nemaju apsolutno ajmo reći ništa. I tu su najveći prijepori u odnosu malih iznajmljivača sa turističkim zajednicama jer su njihovi zahtjevi uvijek idu u smislu da traže određene i infrastrukturne aktivnosti ali uređenje samih mjesta u kojima ljudi borave u uređenju usluga koje se pružaju na razini određenih destinacija. Tako da uz ono što oni plaćaju paušalni porez, boravišnu pristojbu također paušalno ovaj treći prihod, to je reći dio kojeg oni plaćaju i pokušavaju shvatiti što od svega toga mogu dobiti. Ono što je trenutačno u toku su izmjene Zakona o HRT-u i tu ću vas zamoliti da se aktivno uključite. Postoji jedan parafiskalni namet koji je uveden kroz izmjene Zakona o HRT-u a to su sezonske pretplate za RTV prijamnike koje stvaraju na tržištu nered tj. imamo dvostruku sudsku praksu gdje je u jednom djelu Hrvatske se presuđuje u korist malih iznajmljivača a u drugom djelu Hrvatske na drugim sudovima se presuđuje u korist HRT-a. To treba razriješiti i mišljenja sam da treba izjednačiti taj dio zakona sa zakonom tj. sa praksom koja vrijedi u Gradu Zagrebu. Ako u Gradu Zagrebu imate kuću sa 10 TV prijamnika ili 10 stanova vi plaćate jednu pristojbu, ako to imate na obali onda plaćate 1, 2 ili čak 3 ovisi o broju prijamnika koje imate. I tu dolazi do velikih problema i molio bih vas da se uključite u to aktivno i da tražite izmjenu tog članka. Evo to je moj doprinos ovoj raspravi. Hvala. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog Antona Klimana. Izvolite. grad Zagreb dobije novaca, nego na koji način dobije, koja je raspodjela u pitanju. Dakle, radi se o tome da, podsjetit ću vas iz prijašnje rasprave. Dakle, od ukupno 6 milijuna i 41271 41271 HT što je uplatio ukupno, odnosno ubrao i uplatio na račune turističkih zajednica 6 milijuna i 9 tisuća je uplatio Zagrebu. VIP od 3 milijuna 117 uplatio je 3 milijuna 102 Zagrebu. Dakle, TELE2 je cijeli iznos od milijun i 657000 uplatio gradu Zagrebu. Croatia Airlines od milijun i 266 tisuća uplatio je skoro sve jedino Dubrovniku 15000 kuna, molim vas lijepo. Dakle, o tome se radi. INA odnosno Hrvatska televizija je 31% prihoda uplatila gradu Zagrebu. Tu je ključ problema. Ne tko koliko ima nego način na koji je to dobio. Spomenuli ste boravišni pristojbu da bi je trebalo povećati da bi uspjela amortizirati ovaj manjak. Dakle, ja sam za svog kratkog mandata pokušao na kraju imati imati jednu raspravu sa svim sudionicima u turističkom prometu Republike Hrvatske, dakle sa udrugama. Međutim, sa svima smo uspjeli dogovoriti priču samo sa hotelijerima nismo. I nisam htio u jednom tehničkom mandatu silovati moj potpis da dignemo boravišnu pristojbu za koju smatram da je nasušno potrebno da je podignemo zbog toga što imamo najnižu boravišnu pristojbu u okruženju. Čak Bosna i Hercegovina ima na razini 10 kuna, a mi imamo 7 kuna. Imali smo mi izmjene boravišne pristojbe, ali znate kako? Na manje. Bila je jedan euro pa smo je smanjili na okruglo, dakle 7 kuna. I još jedna situacija to bih volio reći turističke agencije. One najviše dovedu ljudi, dakle turista u Republiku Hrvatsku. Ali mogu sudjelovati u kreiranju turističkog prometa samo putem članarina. Zašto? Vi dovedete gosta u turističku destinaciju, on ode u hotel, tamo se naplati boravišna pristojba. Oni dobiju pravo na sudjelovanje u kreiranju turističkog prometa, a često zbog malog iznosa članarine turističke agencije ne mogu sudjelovati u tome. To treba mijenjati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Kolega Borić će odgovoriti. Izvolite. **Borić, Kolega Kliman, slažem se sa vama i nije problem. Ja nisam iznosio prihode Turističke prihode grada Zagreba kao problem, nego da vidimo što stvara ovaj zakon u prihodima turističkih zajednica velikih gradova i što stvara prihodima turističkih zajednica malih općina, gradova ili obalnih ili otočnih turističkih zajednica jer je to veliki nesrazmjer, veliki je nesrazmjer. I tu je prostor unutar kojeg treba djelovati po meni Ministarstvo turizma. Znači, ako je potrebno da njima ostanu i da će to funkcionirati nek' ostanu turističke članarine u velikim gradovima, ali onda ih negdje drugdje kažem u potpunosti ukinimo jer oni ne stvaraju nikakav praktički utjecaj preveliki. Ja znam da je sto tisuća kuna možda u mojoj turističkoj zajednici velika stvar. Ali ako ih možemo nadomiriti iz nekih drugih prihoda, iz boravišne pristojbe koja će biti 50 lipa veća nego sada mi smo sve riješili. Apsolutno smo onda svim tim malim gospodarstvenicima koji tamo nešto rade oslobodili nekih 100 tisuća kuna, a ti si svoje prihodu ili razliku koju ćeš izgubiti dobio kroz boravišnu pristojbu. I ne samo toliko, za 50 lipa dobili bi puno više od sto tisuća kuna. Zato kažem, Zagreb je veliki grad i sportska natjecanja koja se pojavljuju u Zagrebu svima nam služe i na čast i na zadovoljstvo. ne možemo reći da ova turistička zajednica ne financira ne znam Snježnu kraljicu, sada i advent, pa onda brojne priredbe koje se događaju u razno raznim sportovima itd. To je njihova i zadaća i promocija i oni to i rade, njihovi financijski planovi svih turističkih zajednica su vani. Međutim, evo mislim da smo i kroz ovu raspravu poručili Ministarstvu turizma što očekujemo. Znači jedno totalno redefiniranje svih zakona u smislu i prihoda pomoću kojih se financiraju turističke zajednice, ali i olakšanja gospodarstvenicima, malim iznajmljivačima, a onda da možemo imati cjelovitu reformu tog sustava i da znamo što ćemo raditi sljedećih desetak godina u tom dijelu s čime se uvijek hvalimo, a turizam je zaista grana sa kojom se želimo pohvaliti. Hvala

Moram reći da ste otvorili dosta pitanja koja su naravno aktualna što se tiče turizma, ali prvo o samoj mjeri. Doista nije riječ o nekoj reformi sveobuhvatnoj, nego je riječ o mjeri kao što je rekao gospodin Kliman. Dakle, spomenuo je mjeru a naravno u sklopu reformske politike koja se odvija na razini Vlade i kroz brojne resore, zapravo kroz sve resore. Ta mjera će ipak značiti rasterećenje gospodarstva za desetak milijuna kuna što nije neki veliki iznos kad gledamo, ali svakako može biti značajan u manjim gospodarskim subjektima. u tom smislu i naravno to je jedan od naših ciljeva bio. Međutim, ovdje se otvorilo pitanje od zakona, izmjena Zakona o turističkim zajednicama i izmjene Zakona o boravišnoj pristojbi. Apsolutno je potrebno izmijeniti oba dva zakona. Ja sam to i u svom uvodnom dijelu i najavio za prvi kvartal 2017. godine i vjerujem da ćete i vi saborski zastupnici dati svoj prilog što boljem donošenju ova dva zakona kako bismo doista na prave načine regulirali i jedno i drugo područje. Posebno mi se ovaj dio koji se odnosi na Zakon o turističkim zajednicama, tu ćemo morati imati jednu širu raspravu i sa, naravno sa terenom, sa svim onima koji su direktno uključeni i sa županijama i gradovima i općinama i samim turističkim zajednicama jer mislimo da je došlo vrijeme da se taj sustav malo drugačije uredi. Što se tiče prihoda od članarine kolega Borić je bio tu vrlo slikovit. I ja moram reći naravno da smatramo i dijelimo također mišljenje da je riječ o nepravedno raspodijeljenim sredstvima jer velike kompanije, velika poduzeća ostvaruju svoje prihode na cijelom području Republike Hrvatske. Jedna od spomenutih tvrtki … odnosno telekomunikacijske kompanije ostvaruju prihode prihode na cijelom području, a još najviše prihode upravo u turističkim mjestima tamo gdje dolaze turiste koriste roming. Tu su im najveći prihodi de facto. Naravno da nije pravedno da onda prihodi koji se ostvaruju u cijeloj Hrvatskoj, posebice u ovom dijelu turističkog da se raspodijeli na način da je najveći dio tih sredstava uplaćen u gradu Zagrebu. Naravno da ćemo voditi brigu o tome da se pravednije raspodijeli, a sama činjenica kao što ste ukazali gospodine zastupniče Kliman da je boravišna pristojba u susjednoj BiH koja i nije baš neka razvijena turistička zemlja ako govorimo i uspoređujemo sa Hrvatskom ali je boravišna pristojba veća za značajan postotak. Kod nas je 7 kuna u njih je 10 kuna boravišna pristojba i dovoljno govori o potrebi da se i taj dio redefinira i naravno da je to jedan od prostora gdje možemo nadoknaditi ova smanjenja članarine koja će ići u budućnosti jer moramo se usklađivati sa europskom pravnom stečevinom. Evo također bilo je još dosta otvorenih pitanja koja se tiču i HRT-a, vodit ćemo računa o svim ovim prijedlozima i ja se zahvaljujem još jedanput svima vama na konstruktivnoj raspravi. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Za repliku se javio uvaženi zastupnik Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi tajniče. U potpunosti se slažem s vama i samo sam htio još dodati znači da smo mi imali jednu sličnu priču, upravo se ticala toga da to je priča o porezu na dobit koji je u jednom vremenu bio najviše ostvarivan na području grada Zagreba i država je tada reagirala i uzela ga u potpunosti pred svoje, a pustila kroz porez na dohodak na neke druge stvari. Mislim da je ova priča slična i da taj problem moramo rješavati neovisno o tome što i prihodi od turističke članarine se raspoređuju između ostalog i za nerazvijene turističke zajednice tj. one koje imaju određenih problema u svom funkcioniranju u smislu financija. I kada pogledamo financijske planove turističkih zajednica, recimo samo grada Zagreba za 2015. imate kod njih višak od 20 milijuna kuna kojeg prenose u sljedeću godinu. more ovih malih turističkih zajednica koje ne mogu apsolutno doći do određenih financijskih sredstava i zasigurno postoji prostor gdje to u Ministarstvu turizma mora pametno iskoristiti da se ta priča na nivou Hrvatske dobro dobro raspodijeli i da onda … određenih aktivnosti koje želimo, posebno kontinentalni turizam ako ga želimo razvijati da ima određenu razinu prihoda. Evo samo sam to htio sugerirati ništa više. Hvala.

slučaj sa članarinama, tako da se nadam da će neko od rješenja pratiti taj trag. Propustio sam reći nešto samo kratko o turističkom zemljištu kojeg ste i vi spominjali i ostali u raspravi, mi smo u ministarstvu formirali radnu skupinu koja će u dogovoru sa Ministarstvom državne imovine pripremiti jedan prijedlog izmjena i dopuna tog zakona, tako da se nadam da ćemo i slijedom toga tih izmjena moći ubrati i veća sredstva koja će i dalje doprinijeti razvoju turizma u RH. Zahvaljujem. lijepa. Time zaključujem raspravu. Mi ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. A sutra ćemo početi sa radom u 9,30 zakon će biti Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade RH o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširenje EU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 52. lijepo, ugodno popodne.